Efter at have tjekket, at det er ens navn, der står i panelet, er der mulighed for at stemme om lovforslagets endelige vedtagelse, og der kan stemmes.

Tak, formand. Jeg er glad for, at det ikke er mig, der om lidt trykker på den grønne knap for at trække danmarkshistoriens største anlægsprojekt ned over hovedet på københavnerne og på Danmark og på Sverige og på Østersølandene og på marsvinene og på sælerne og på fuglene og på fiskene. Hvorfor venter man dog ikke med at vedtage det her, indtil det er drøftet ordentligt med københavnerne, med danskerne? Altså, hvis Lynetteholmprojektet er så godt, hvorfor tager man så ikke drøftelsen? Så skal det jo nok blive vedtaget. Vi har haft en proces, der synes lang, her på Christiansborg. Vi har haft fem samråd, hvor Alternativet har været med til at indkalde til de fire. Vi har haft tre tekniske gennemgange, en eksperthøring, to behandlinger i salen. Men i forhold til projektets størrelse, hvor man alt i alt vil bruge 80 mia. kr. på at hælde 80 mio. t jord i Øresund, bygge en halvø, bygge en by med tilhørende infrastruktur, metro, ringvej, flytte Lynetteholms rensningsanlæg – det koster 12 mia. kr. – har det jo bare været et sekund, et øjeblik. Vi synes, at processen har været alt for kort, og vi synes, at der er alt for mange ubesvarede spørgsmål. Østersølandene holder møde i dag, så vidt jeg er orienteret, og de er stærkt bekymrede over høringen til det her. Svenskerne er, så vidt jeg er informeret, skeptiske i forhold til at vedtage det her, før der har været større miljøkonsekvensundersøgelser i forhold til klapning, altså det, at man hælder så meget forurenet jord af nede i Køge Bugt med mulighed for, at sedimenterne kan brede sig til svensk farvand. De er også bekymret over, at de ikke synes, det er afklaret med hensyn til saltgennemstrømning, og at regeringen har sendt oplysninger til østersølandene om, at det reducerer saltgennemstrømningen i Øresund med 0,25 procent. De udregninger er så beskyldt af en ph.d. – Morten Holmegaard, oceanolog – for at være stærkt fejlbehæftede. Det kunne man også godt have fået en tredjepartsvurdering af. I går opstod der tvivl om badevandskvaliteten, fordi man er nødt til at forlænge de ledninger, der udleder spildevand, før man starter med at bygge selve anlægget – ellers risikerer man kompromittering af badevandskvaliteten i Københavns Havn. Der er hundredvis af ubesvarede spørgsmål. Så når man trykker på knappen, siger man ja til et projekt, som kompromitterer natur, klima og miljø, og det er man jo i sin gode ret til rent politisk. Der er også fordele ved Lynetteholmen – det er selvfølgelig klart og det kan man jo godt vurdere rent politisk. Men man siger også ja til, at københavnerne og danskerne ikke få den tid, de har brug for, til at drøfte det her ordentligt. Det er danmarkshistoriens største anlægsprojekt. Så når man om lidt trykker ja til en halvø, kan det godt være, at man får den – det får vi se – men jeg tror også, at man får en tsunami af protester, der er ved at rejse sig, fordi det er almindeligt nu om dage, at man hører de mennesker, der bor i den by, når man laver projekter, der er så utrolig store og betyder så utrolig meget for de menneskers fremtid. Tak, formand. Jeg bor jo modsat hr. Torsten Gejl i København. Jeg går som beboer i København op i Københavns fremtid, og jeg er tilhænger af projektet. Jeg vil gerne have, at der også er boliger til mine børn, når de skal flytte hjemmefra. Og de problemer får vi, hvis vi ikke skaber nye byområder i København. byområder i København. Hr. Torsten Gejl siger altid, at det her er imod københavnernes ønske. Vi har jo heldigvis snart kommunalvalg, så hvad er forventningerne til Alternativets valgresultat – 20, 30, 40 pct., fordi københavnerne virkelig ikke vil have Lynetteholmen og Alternativet stiller sig til rådighed med det synspunkt? Hvor højt skal vi gå i tilslutning til Alternativet, som følge af at københavnerne gerne vil sende et signal om, at de ikke vil have Lynetteholmen? Jeg siger ikke, at københavnerne ikke vil have Lynetteholmen – det tror jeg ikke at man kan finde noget sted jeg har sagt. Jeg har sagt, at københavnerne har ret til at vurdere og drøfte danmarkshistoriens største anlægsprojekt, der skal anlægges i Øresund. Hr. Torsten Gejl har lige sagt, at Lynetteholmen bliver trukket ned over hovedet på københavnerne og København, altså som om København og københavnerne er imod Lynetteholmen. Det er en fast del af hr. Torsten Gejls fraser, som benyttes imod Lynetteholmen hele tiden, at det hævdes, at københavnerne skulle være imod det. Det kan jeg ikke se, det tror jeg ikke på. Men hvis det er sandt, står Alternativet jo til et forrygende godt valg. Jeg vil bare høre, om hr. Torsten Gejl regner med 20, 30 eller 40 pct. til Alternativet Uanset hvor mange gange hr. Ole Birk Olesen gentager det, bliver det ikke sandt. Jeg står ikke og siger, at københavnerne er imod Lynetteholmen. Jeg siger, at det bliver trukket ned over hovedet på dem, fordi de ikke får lejlighed til at drøfte projektet og vurdere projektet. Vi har haft en kort høringsperiode på grund og det vil sige, at der ikke har været tid til at drøfte det her med københavnerne. Så vidt jeg er orienteret, har der været ét offentligt møde, altså et møde, hvor offentligheden kunne komme og drøfte det her. Det synes jeg ikke er meget, i forhold til at det er danmarkshistoriens største anlægsprojekt.

der har været folketingsvalg, efter at Lynetteholmen blev lanceret som projekt. Det var bl.a. mig, der var med til at lancere det i foråret 2019, og der var en ret stor offentlig debat også på det tidspunkt. Så at sige, at det overhovedet ikke har været debatteret i offentligheden, synes jeg ikke er korrekt. Det er en fair holdning. Så kan man så vurdere, om det har været debatteret nok, i forhold til hvor stort det er blevet, om det, at der har været coronakrise, har betydet, at man ikke har debatteret det så meget, som man ville have gjort. Så det er jo ikke sådan, at det slet ikke er blevet debatteret. Det vil sige, at det har slet, slet ikke været nok. Det er jo først nu, svenskerne begynder at reagere, det er først nu, Østersølandene begynder at reagere, det er først nu, vi finder ud af, at det muligvis har implikationer for badevandskvaliteten i København. Hvorfor dog ikke lade det få noget tid, hvis det er så godt, for så ville det jo blive vedtaget? Det, jeg opponerer imod, er, at i forhold til størrelsen synes jeg ikke, drøftelserne har været grundige nok.

vi har i Folketingets Transportudvalg haft en meget grundig gennemgang af lovforslaget. Vi har haft eksperthøringer, vi har haft masser af samråd, vi har haft tekniske gennemgange. Vi har faktisk haft tre tekniske gennemgange, og under de tekniske gennemgange har vi faktisk også fået undermineret nogle af de argumenter, som ordføreren fremfører. vandkvaliteten i Københavns Havn, vandkvaliteten i Øresund, har vi haft teknikere inde for at fortælle om, hvordan man har vurderet det her, og det, ordføreren siger om, at vandkvaliteten i Øresund vil blive forringet, Der har været brugt store tekniske modeller, hvor man har redegjort for, hvordan vandet kommer ind ved Helsingør og Helsingborg, og hvordan det kommer ind fra Østersøen, men alligevel bliver ordføreren ved med at postulere, at det her simpelt hen er en katastrofe for verdenshavene,

Det, jeg snakker om, er videnskabsfolk, som står op imod det her, det er en oceanolog, en ph.d., som siger, at de beregninger, som siger, at der kun reduceres en fjerdedel af saltgennemstrømningen i Øresund, er stærkt fejlbehæftede. Det er professor Ellen Margrethe Basse, det er professor Peter Pagh, altså, det er jo ikke mig, der står og postulerer, som ordføreren siger, jeg refererer jo til videnskabsfolk, og jeg ved da også godt, at noget af det har regeringen redegjort for, og det har jeg supermeget respekt for, vi er bare langt fra at være i mål. Til sidst vil jeg spørge: Hvem er det, vi mangler i den her debat? Det er jo københavnerne. Er det virkelig politikere og fagfolk, der har det eneste ord i vores hovedstad, hvor der bor så mange mennesker? Normalt, når man laver store byudviklingsprojekter, involverer man jo befolkningen. jeg bare anholde. Nu bliver Ellen Margrethe Basse igen nævnt. Den kritik, Ellen Margrethe Basse er kommet med, har vi bedt Kammeradvokaten om at forholde sig til, altså om det her vil være i strid med EU-lovgivning. Og det er det ikke, siger Kammeradvokaten. Vi har fået Vi har fået miljøvurderet det konkrete projekt, der handler om at stormflodssikre København og sikre, at der er et sted til deponi af overskudsjord fra Københavnsområdet. Kammeradvokatens klare vurdering, at det er EU-lovmedholdeligt. Så igen står ordføreren og fremfører en gammel kritik, som er blevet tilbagevist. Kl. 09:15 Formanden (Henrik Dam Kristensen): Men Kammeradvokaten tager sig af det juridiske, og Kammeradvokaten siger jo også, at man ikke vurderer det miljømæssige – det kan man jo ikke. Og Kammeradvokaten har jo også tabt sager – altså, Kammeradvokaten er jo ikke Gud. Det er en reel vurdering, og jeg forstår godt, at regeringen tør læne sig op ad den. Men jeg tror bare, at det vil vise sig i løbet af efteråret, at det sidste ord på ingen måde er sagt i den her sag. Kl. 09:16 Formanden (Henrik Dam Kristensen): Så er det fru Susanne Zimmer.

de vil få ødelagt deres hørelse, hvis de kommer inden for en bestemt afstand af den her pilotering. Så siger man bare: Jamen de svømmer bare væk. Det er min opfattelse, at man ikke må udsætte dyr, der er beskyttet under Natura 2000-kategorien, for støjindtryk, der kan ødelægge deres hørelse, uanset

implikationen i forhold til sedimenter på ålegræsbælter. Der er mange, der har været fremme og været meget bekymrede for torsken i Østersøen. Og så er der som sagt høreskader, f.eks. hos marsvin. Kl. 09:17 Formanden (Henrik Dam Kristensen): Vi siger tak til

som både kan løse problemerne med stormflodssikring og skaffe penge til en havnetunnel og en ny metro. Det kan sågar også skabe 35.000 nye boliger og lige så mange arbejdspladser. Men jeg synes, mere og mere tyder på, at det ikke er et kinderæg, men et råddent æg bag en tynd skal. Og selv om der jo står i både principaftalen om Lynetteholm og i bemærkningerne til L 220, at halvøen skal bruges til byudvikling, ja, så fastholder transportministeren fortsat, at Lynetteholm blot er et jorddeponi. Men kære Folketing og alle, der lytter med derude: Det er jo kejserens nye klæder. For der er jo ingen i det her land – absolut ingen – der tror på, at Lynetteholmen blot skal være et jorddeponi midt i Københavns Havn. Det gør heller ikke en række af landets førende eksperter i miljøvurderinger, som jo i skarpe vendinger har kritiseret processen omkring L 220. De gør det sådan set stadig, og der kommer flere til. Så sent som i dag er også professor i havmiljø Stig Markager og professor Jacob Carstensen blevet tilføjet til listen over folk, der er dybt bekymrede. Men det blev bl.a. også sagt meget klart under eksperthøringen i Transportudvalget den 21. juni, hvor professor i miljøret Ellen Margrethe Basse udtalte, at processen omkring Lynetteholm er mangelfuld, da der i miljøvurderingen ikke er medtaget meget væsentlige aspekter af påvirkningen for habitatområder i Øresund, og at det er professorens klare vurdering, at det er, som om at det, man er ved at vedtage, højst sandsynligt er ulovligt. Professor i miljøret Peter Pagh udtalte til den samme eksperthøring, at den helt naturlige konsekvens, der er ved at bygge Lynetteholm, altså at rensningsanlægget Lynetten skal flyttes for omkring 15 mia. kr., slet ikke er en del af vvm-redegørelsen, og det er, er, citat: et klassisk eksempel på salamimetoden. De peger altså begge på, at de fulde miljømæssige konsekvenser ikke er ordentligt belyst og er i strid med Danmarks EU-forpligtigelser. En så skarp kritik burde bekymre ethvert folketingsmedlem her i salen. Transportministeren havde i går møde med den svenske miljøminister, og til trods for at transportministeren jo gentagne gange har forsøgt at berolige vores svenske naboer, må vi jo bare konstatere, at den svenske regering stadig ikke er betrygget i, at Lynetteholmen ikke vil få fatale konsekvenser for havmiljøet i Øresund og saltvandsindstrømningen til Østersøen. Og den svenske miljøminister er i den forbindelse kommet med en ret klar besked til os i det danske Folketing at man fra den svenske regerings side opfordrer til, at Folketinget ikke vedtager L 220, før de fulde miljøkonsekvenser er fuldt belyst. Er det virkelig den måde, vi i Danmark mener at man er gode naboer på: at man overhører bekymringer, som kan få konsekvenser langt ud over landets grænser, og bare tromler en lov igennem, som kan have konsekvenser, sådan set både i Polen og i Finland og i Estland og andre lande? Hvorfor ikke gøre, som da man byggede Øresundsbroen og Storebæltsbroen? Dengang blev der nedsat et internationalt ekspertpanel, som skulle sikre, at der ikke skete en negativ påvirkning af saltvandsindstrømningen og det skrøbelige økosystem i Østersøen. Det har jeg gentagne gange opfordret transportministeren til, og jeg vil gerne gøre det igen i dag. Mens vi også netop nu sidder her i salen, har man møde om Lynetteholm på højeste niveau i HELCOM-samarbejdet. HELCOM-samarbejdet er skabt for at udvikle et sundt havmiljø i Østersøen, og der virker det altså også helt vanvittigt, at Folketinget nu er ved at stemme en lov igennem uden først at have hørt de andre landes bekymringer. Endnu et eksempel i rækken på, hvor forhastet jeg synes den her proces er. Vi står i dag med et af Danmarks allerstørste anlægsprojekter gennem tiden. Men vi står samtidig med en proces, som ikke afspejler vigtigheden af det enorme projekt. vigtighed, fordi det ikke er et nødvendigt og afgørende projekt, nej, vigtighed, fordi vi taler om et projekt, som kan have enorme konsekvenser for naturen, miljøet og mennesker i både Danmark og i vores nabolande – konsekvenser, som der fortsat ikke er ordentligt redegjort for. Vi står med en proces, som er forceret og presset igennem, og som jeg kan forstå på transportministeren skyldes, at der er tale om klimasikring, som skal etableres, inden København bliver oversvømmet. Og med al respekt for det – for vi skal selvfølgelig klimasikre vores hovedstad – så betyder et halvt år mere nok ikke så meget, hvis vi kan sørge for at få en ordentlig proces med grundige undersøgelser og en reel demokratisk inddragelse, hvor københavnerne og vores nabolande kan blive hørt. Denne forcerede proces er efter vores opfattelse i Enhedslisten et klokkeklart udtryk for en dårlig demokratisk tilgang til lovbehandling, hvilket jo så også understreges af, at klageadgangen med det her lovforslag fratages netop de borgere og organisationer, som ikke mener, at det er foregået på en ordentlig måde. Derudover vil jeg tilføje, at Enhedslisten har stillet et ændringsforslag, efter ønske fra sejlerne ude på Margretheholm, som skulle sikre en bedre løsning for sejlads ind og ud ad Lynetteløbet. Løsningen, som jo er foreslået i lovforslaget, er en klapbro, som vil betyde meget begrænsede muligheder for sejlerne. Og derfor har vi i stedet peget på en akvæduktløsning, som vil give en bedre trafikafvikling for både bilerne og bådene. Med de ord stemmer Enhedslisten nej til det her lovforslag, og vi mener fortsat, at den her proces har været alt for forhastet. tak til ordføreren for særdeles mange fornuftige argumenter for, at det her ikke er et godt projekt. Mener ordføreren ikke, at det er et problem, at problemstillingen, der bliver rejst at problemstillingen, der bliver rejst i Miljøministeriet, ikke bliver taget mere alvorligt, og at man har den der silotænkning, så det ligesom bliver underordnet i forhold til Transportministeriet? Jo, det har jo været en prioritering, at det er Transportministeriet, som skulle stå for hele forarbejdet. Jeg synes jo til gengæld, det er dybt bekymrende, at der er en lang række – og en voksende række – af meget, meget kloge folk i det her land, som er er mere og mere bekymrede for, hvad konsekvenserne kan være for havmiljøet, og om vi er på kant med vores EU-forpligtigelser. Jeg synes da, at vi som Folketing som en ordentlig proces skulle se at få en second opinion på, om vi her egentlig er i strid med noget,

Er det på grund af kystsikringen, at man trækker det ud? Eller er det, fordi man ikke vil lytte til alle de argumenter, der kommer imod, og til alle de folk, der står og demonstrerer imod det jeg ikke om jeg nødvendigvis er den rigtige til at svare på, men jeg synes, vi skulle lave en ordentlig proces. Jeg synes, vi skulle vente, til den høringsperiode, som jo netop nu er i gang omkring klimasikringen af København, bliver færdig den 16. juni, og at vi faktisk får leveret de resultater derfra, inden man foretager nogen forhastede beslutninger. Så er det hr. Thomas Jensen, Socialdemokratiet. Kl. 09:26 Thomas Jensen (S): Tak. Jeg kan høre, at Enhedslistens ordfører fortsætter med det her procesfokus, altså proces og proces. Jeg vil bare sige, at det her er et af de lovforslag, som jeg har været med til at føre igennem et udvalg her i Folketinget, været mest grundigt behandlet med eksperthøringer, samråd, tekniske gennemgange og næsten 200 spørgsmål til transportministeren, som er blevet besvaret til ordførerne. Så procesmæssigt er det fuldstændig gennemarbejdet. Jeg vil så stille et spørgsmål til det ændringsforslag, som Enhedslisten har stillet sammen med Alternativet, og som vi i øvrigt lige har stemt ned, nemlig om det ikke er korrekt, at det, hvis det ændringsforslag nu var blevet vedtaget, havde været i strid med vvm-reglerne. Det kan jo undre mig, at det ikke har været en af overvejelserne i en del af vvm-processen. Men det er rigtigt, at det, hvis man havde vedtaget det ændringsforslag, som vi stemte om lige før, som det lå lige der, ville være i strid med vvm-processen. Tak. Det var dejligt at få bekræftet, at Alternativet og Enhedslisten går så langt, at de vil have os her i Folketinget at overskride de vvm-regler, som vi har gjort rigtig meget for at overholde i behandlingen af det her lovforslag. Men heldigvis blev ændringsforslaget ikke vedtaget, og derfor holder vi os inden for de regler, og det her skal også nok klare frisag, hvis det kommer til EU. Tak. Det ville jo i den sammenhæng, hvis det var blevet vedtaget, have været rigtig fornuftigt at lave en ekstra vvm-undersøgelse, lige såvel som det vel højst sandsynligt også vil blive nødvendigt omkring de ændringer af spildevandsudledningsrør, som jo så nu med lovforslaget ikke bliver flyttet.

Afstemningen slutter.

eller imod stemte 23 (V og Inger Støjberg (UFG)). Forslaget til folketingsbeslutning er forkastet. --- Det næste punkt på dagsordenen er: 8) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 215: Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af skat på arbejdstelefon og arbejdsgiverbetalt

(sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 293: Forslag til folketingsbeslutning om at ophæve tjenestemandsreformen fra 1969 og skabe ligestilling i lønforholdet mellem offentlige faggrupper (borgerforslag). Af Leif Lahn Jensen (S), Peter

Jeg skal gøre det kort, men jeg vil dog alligevel markere det her borgerforslag, som formentlig og desværre ikke bliver stemt igennem, men dog jeg, en langt større mindretalstilslutning, end rigtig mange havde regnet med, da det blev stillet. Uden at tale på vegne af hele Folketinget, tror jeg også, at der var en del folketingsmedlemmer, som måske ikke helt vidste, hvad tjenestemandsreformen var, da det her borgerforslag på en uge fik over 65.000 underskrifter bag sig. Det handler grundlæggende om den reform i 1969, som knæsatte et lønhierarki, der stadig væk eksisterer i dag, og som jordemødre, sygeplejersker, pædagoger, ernæringsassistenter, sosu'er, radiografer, socialrådgivere har bekæmpet lige siden i talrige overenskomstforhandlinger og strejker. Det er en forældet reform fra 1969, som fastholder et forældet kvindesyn, et forældet lønhierarki og en forældet opfattelse af, hvordan vi værdisætter arbejde i det her samfund. Det handler grundlæggende om at værdisætte arbejde rigtigt, og reformen fra 1969 betyder, at rigtig mange af de kvindedominerede fag, som vi lige har set holde en vis legemsdel oppe på hele det danske samfund igennem coronakrisen, ikke svarer til deres uddannelseslængde og til deres ansvar, når man sammenligner dem med lignende fag, som er mandedomineret. For få dage siden snakkede statsministeren fra den her talerstol om, hvordan den danske model skulle være fleksibel og foranderlig, når vi oplever, at flere og flere bliver såkaldt platformsmedarbejdere og også ender i usikre ansættelsesforhold. Beskæftigelsesministeren har mange gange talt om, hvordan den danske model også skal kunne beskytte medarbejdere på nemlig.coms lager mod dårlige arbejdsforhold, og jeg er fuldstændig enig. Men den danske model bliver nærmest en eller anden form for hellig gral, når vi taler om at tage politisk ansvar for en reform, som jo faktisk også blev politisk indført i 1969. Det her handler om ligeløn mellem køn, det handler om ligeløn mellem fag, og det handler dybest set bare om, at rigtig mange af de mennesker, som leverer et fuldstændig uerstatteligt stykke arbejde for vores samfund, også rent faktisk får løn som fortjent, og at vi herindefra anerkender, at de ikke kan betale deres husleje eller deres regninger med honninghjerter eller klapsalver eller tak, men at de gør det med løn ligesom alle andre. Jeg tror nu nok desværre, at det her forslag bliver stemt ned. Det faktum, at tjenestemandsreformen overhovedet er noget, vi diskuterer, kan være i en overskrift, at mindretallet er så stort, som det er herinde, og at kampgejsten er så stor, skal alle de kvinder og mænd, som kæmper for en fair løn have fuldstændig tak for. Enhedslisten vil i hvert fald med glæde støtte borgerforslaget og den videre indsats for, at der bliver taget politisk ansvar for en politisk beslutning fra 1969. Jeg har ligesom hele Folketinget hundrede procent sympati for, at der skal være lige løn for alle faggrupper på tværs af køn. Det, jeg er lidt i tvivl om – og der vil jeg gerne gøres klogere – er, om vi har en tjenestemandsreform fra 1969, som har en retsvirkning i dag, og som vi som Folketing

den indplacering, som politikerne lavede i 1969, da de lavede reformen, stadig væk eksisterer, og hvor en del af argumentationen – i hvert fald udadtil – var, at kvinders arbejdsløn var lommepenge, som de fik ved siden af mandens løn. Det var ligesom ikke en hovedindtægt overhovedet. Det betød, at kvindefagene blev placeret længere nede i hierarkiet end andre. Det hierarki eksisterer stadig væk i dag, og det har ikke været muligt at rykke med den danske model; ikke fordi man ikke har været opmærksom på det, ikke fordi man ikke gerne har villet eller har kæmpet for det fra de fags side, men fordi hierarkiet sidder fast. Borgerforslaget er jo sådan set nemt nok på den måde at stemme igennem. Det handler om at tage et politisk ansvar på sig for at gøre noget ved det hierarki. De beder ikke engang om, at det skal gøres på en bestemt måde. Men nej, en egentlig retsvirkning af det her beslutningsforslag ville der jo ikke være. Nej, det gør det kun nemmere at stemme for, vil jeg sige det ærgrer mig bare, at der er en retorik fra fru Pernille Skippers side om, at vi kan ophæve en reform. Altså, hvis reformen ikke har nogen virkning, kan vi jo ikke ophæve den. Det, der så i øvrigt står i beslutningsforslaget, er, at vi skal ind at diktere, hvordan lønnen skal være for bestemte faggrupper. Er det i overensstemmelse med den danske model? Jeg føler mig lidt sådan i omvendt land her, nemlig at det er mig og ikke venstrefløjen, der skal forsvare den danske model. Jeg troede ikke, at vi som politikere bestemte, hvad bestemte faggrupper fik. Jeg troede, det blev fastsat under overenskomstforhandlinger. Man kan ikke ophæve tjenestemandsreformen, men man kan ophæve tjenestemandsreformens effekter den dag i dag. Det kan man gøre på forskellige måder. Det, vi i Enhedslisten har foreslået, er, at man laver en særlig pulje, som vi afsætter politisk, og som parterne så bestemmer over ved overenskomstforhandlingerne med det ene aber dabei, at det skal gå til at bekæmpe uligeløn og løse lavtlønsproblematikken. Det ville man sagtens kunne gøre inden for den danske model, og derfor er det lidt søgt, at man igen prøver at gemme sig bag den danske model. Jeg forstår, at fru Kirsten Normann Andersen, SF, ønsker ordet. (SF): Tak for ordet. Når vi om lidt skal stemme om det her forslag, stemmer SF også for borgerforslaget – nok er nemlig nok. Ulige løn til kvindefag i den offentlige sektor er et politisk skabt problem, og derfor skal det også løses politisk. Det sagde vi i 2008, hvor jeg selv var på gaden med budskabet i en 6 uger lang strejke, hvor både sundhedspersonale og pædagogisk personale var på barrikaderne. Og jeg er super glad for, at jeg får lejlighed til også at sige det her fra Folketingets talerstol, hvor vi rent faktisk har mulighed for at løse problemet. Dengang og siden er der gjort ufattelig mange forsøg på omfordeling i overenskomstforhandlingerne. Det er selvsagt ikke en mulighed. At offentligt ansatte kvindefag blev lønindplaceret på en særlig kvindeløn i tjenestemandsreformen i 1969 var en fejl, som påvirker lønnen den dag i dag. Det kan ikke løses i overenskomstforhandlingerne. Tak til jer, som tirsdag efter tirsdag er kommet og har forsøgt at skabe lydhørhed for en politisk løsning af et uligelønproblem. Tak til jer, der har stillet borgerforslaget. I har sat ligeløn på dagsordenen her i Folketingssalen, hvor det hører hjemme. Uanset udfaldet af afstemningen i dag vil jeg gerne sige, at I har sat et enormt aftryk, et kæmpe aftryk, og vi slipper ikke for at tale ligeløn i Folketingssalen fremadrettet. Vi slipper ikke for politisk at tage stilling til et uligelønproblem, som er skabt af en tjenestemandsreform tilbage i 1969. Kampen er ikke slut – nok er nemlig nok. Og jeg glæder mig til, at SF stemmer for forslaget. Tak for ordet

Det næste punkt på dagsordenen er: 17) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 142: Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af ydelsesregulering baseret på principperne om gensidig forsørgerpligt for kontanthjælpsmodtagere, førtidspensionister

næste punkt på dagsordenen er: 25) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 240: Forslag til folketingsbeslutning om ændring af bekendtgørelse om bade- og bådebroer. Af Birgitte Bergman (KF), Jacob Jensen (V) og René Christensen (DF) m.fl.

næste punkt på dagsordenen er: 29) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 56: Forslag til folketingsbeslutning om udvidelse af området for ydelse af tortgodtgørelse. Forhandling Første næstformand (Karen Ellemann): Forhandlingen drejer sig i første omgang om det stillede ændringsforslag. Ønsker nogen at udtale sig? Det gør først hr. Jeppe Bruus. Den her gang vælger vi så at være enige, Venstre har fremsat et rigtig godt beslutningsforslag om at udvide mulighederne for tortgodtgørelse. De har også i det her rigtig gode forslag pålagt regeringen, at regeringen skal fremsætte et lovforslag, inden året er omme. set rigtig gerne støtte det her, men vi er lidt tidspresset i forhold til at nå det, inden året er omme, og vi vil faktisk gerne bygge videre på det her gode forslag fra Venstre, så endnu flere får glæde af, at vi udvider rammerne for tortgodtgørelse.

stillet et ændringsforslag, som vi nu skal stemme om, som tager højde for det, jeg lige har været inde på. Så det håber jeg at Folketingets partier vil støtte. Så modsat det, vi tilkendegav i betænkningen, vil vi selvfølgelig også støtte det endelige forslag. Tak til ordføreren. Der er ikke nogen korte bemærkninger til ordføreren. Så kan jeg se, at hr. Jan E. Jørgensen fra Venstre også ønsker at udtale sig i forhold til det stillede ændringsforslag. Tak. De fleste, der har forsøgt sig med at fremsætte beslutningsforslag, kan sikkert kende frustrationen over at se, at når det så kommer til behandling i Folketingssalen sidder og med spænding følger knapperne på skærmen, ender det stort set altid med, at der er lidt flere af de røde end af de grønne. Det er ikke hverdagskost, at et beslutningsforslag vedtages i Folketingssalen, gør vi her i dag, og det er rigtig, rigtig dejligt. Jeg vil godt takke regeringen for at have været lydhør over for det beslutningsforslag, som er fremsat af Preben Bang Henriksen og mig på vegne af Venstre. Hvis der skulle være en enkelt eller to af jer, der ikke har været dybt nede at læse det her i den dom, som vi refererer til i i beslutningsforslaget, går det kort fortalt ud på, at Se og Hør-sagen jo fik den udløber

den daværende chefredaktør, Henrik Qvortrup, blev idømt fængselsstraf, og at det gjorde kilden fra Nets, som havde medvirket til, at det her kunne finde sted, også. De mennesker, der så havde fået overvåget deres konti, kunne vide, at der altså havde siddet nysgerrige journalister på Se og Hør og fulgt med i, hvad den ene nu havde brugt penge på, hvad den anden nu havde brugt penge på, og om der var noget der, som kunne være en interessant historie. De tænkte: Okay, vi er blevet krænket, vi må da have krav på noget erstatning. Det havde de ikke. Højesteret nåede frem til, at sådan var det, og det eneste, de fik ud af det, var en forholdsvis stor advokatregning – advokaten vil være uenig; han vil mene, det var en meget rimelig regning, men sådan er det. Er det rimeligt? Det synes vi ikke det var, og derfor har vi fremsat det her beslutningsforslag, som gør, at det fremover altså skal være lettere at få erstatning, hvis man har været udsat for noget, også noget, som ikke nødvendigvis er til Se og Hørs spalter. vores tidligere kollega, hr. Morten Helveg Petersen – havde oplevet, måtte han simpelt hen se i øjnene, at hans liv var så kedeligt, at rigtig mange af de oplysninger, der fremkom, ikke var noget, som man gad at skrive om. Men som hr. Morten Helveg Petersens advokat procederede: Hvis han havde besøgt SM-klubben »Den glade dansebjørn«, kunne det da godt være, det havde kastet en historie eller to af sig. Man skal ikke finde sig i, at der er nogen, der sidder og overvåger ens privatliv, og det skal man heller ikke, selv om man måtte være en kendt person, og det er det, vi nu gør op med. Hvis det sker fremover, kan man få en erstatning – så er domstolene forpligtet til at udmåle en erstatning. Det er vi rigtig, rigtig glade for, og vi er rigtig glade for, at det er noget, der kan ske vistnok nærmest helt i enighed. Så tak for ordet, og tak for opbakningen. Kl. 10:01 Første næstformand (Karen Ellemann): Tak til Venstres ordfører. Der er ikke ønske om korte bemærkninger, men der er altid et ønske om lige at gøre klar til, at der kommer andre på talerstolen.

Betænkning 27.05.2021). 35) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 274: Forslag til folketingsbeslutning om, at indsattes kriminalitet under anbringelse i kriminalforsorgens institutioner altid skal udløse en ny dom,

Det sidste punkt på dagsordenen er: 37) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 281: Forslag til folketingsbeslutning om at ændre løsladelsespraksis ved forbrydelser med alvorlige konsekvenser for det danske samfund.

hvor der vil være fremsættelse af lovforslag, der skal førstebehandles tirsdag den 15. juni 2021. Kan jeg få lidt ro i salen? Jeg henviser til den dagsorden, der vil fremgå af Folketingets hjemmeside. Så vil jeg ønske alle medlemmer en god grundlovsdag i morgen. Mødet er hævet. Tak,